Henrik Rejnholt Andersens (M) hverv som midlertidigt medlem af Folketinget ophørte fra nævnte dato at regne. Fra medlem af Folketinget Jon Stephensen (UFG), der har haft orlov, har jeg modtaget meddelelse om, at han fra og med den 24. august 2023 atter kan give møde i Tinget. Lean Milos (S) hverv som midlertidigt medlem af Folketinget ophørte fra nævnte dato at regne. Fra statsministeren har jeg modtaget breve om, at det efter statsministerens indstilling ved kongelig resolution af 31. juli og 22. august 2023 er besluttet at gennemføre regeringsrokader, og at det efter statsministerens indstilling ved kongelig resolution af 29. august 2023 blev bestemt, at ressortansvaret for sager vedrørende sundhed- og hygiejnekrav til byggevarer i kontakt med drikkevand overføres fra social- og boligministeren til miljøministeren pr. 1. september, og at ressortansvaret for visse opgaver vedrørende bogholderi og regnskab, der vedrører Nordjyllands Politi, Østjyllands Politi, Sydøstjyllands Politi og Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, overføres fra justitsministeren til finansministeren pr. 1. september 2023, og at ressortansvaret for visse opgaver vedrørende bogholderi og regnskab der vedrører FGU Lolland-Falster og FGU Vendsyssel, overføres fra finansministeren til børne- og undervisningsministeren. Meddelelserne vil fremgå af www.folketingstidende.dk

til folketingsbeslutning om at sikre virksomheders retssikkerhed ved en fremtidig epidemi). Titlerne på de anmeldte sager vil fremgå af www.folketingstidende.dk